Ivan (HDZ)** I idemo na drugu točku dnevnog reda, a to je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu, drugo čitanje, P.Z. br. 130 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Sukladno članku 184. Poslovnika zajedno s Prijedlogom državnog proračuna podnosi se i Konačni prijedlog zakona o izvršavanju državnog proračuna. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za razvoj i obnovu, Odbor za pomorstvo, promet i veze i Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Izvješća ste primili na sjednice. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Zahvaljujem, nema potrebe kaže ministar financija Ivan Šuker. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne javlja se nitko, prema tome znači ne žele. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Uvaženi zastupnik Zvonimir Mršić. Nema ga. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kad se za to steknu uvjeti. Time završavamo današnje zasjedanje. Sutra ujutro nastavljamo 9 i 30 sa sljedećom točkom a to je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 110. Hvala vam lijepa i laku noć.